Dober dan! Lepo pozdravljeni po malo bolj burnem dnevu. Upam, da ste se spočili in da bomo lahko šli konstruktivno naprej. Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 14. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam!

sveta**.Predsednica Republike Slovenije gospa Nataša Pirc Musar je 27. oktobra 2023 Državnemu zboru predložila Kandidatno listo za izvolitev štirih članov Državnotožilskega sveta, na kateri je bilo pet predlaganih kandidatov, to so dr. Samo Bardutzky, dr. Zvonko Fišer, mag. Mitja Jelenič Novak, Vlasta Nussdorfer in Ivan Žaberl. Za dopolnilno obrazložitev kandidatne liste dajem najprej besedo generalnemu sekretarju Urada predsednice republike mag. Urošu Kreku. Izvolite. Spoštovana gospa predsednica, najlepša hvala. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predsednik Državnotožilskega sveta je predsednico republike obvestil, da 18. decembra 2023 poteče mandat vsem članom Državnotožilskega sveta, in na javni poziv predsednice republike je urad v roku prejel 10 predlogov kandidatur. Po preučitvi teh kandidatur je predsednica republike skladno z zakonskimi določili

Izbor je opravljen na podlagi strokovnosti in referenc kandidatov, poznavanja dela državnega tožilstva, kot tudi različnih nivojev predhodnega delovanja v okviru državnega tožilstva, vsekakor pa tudi na podlagi znanstvenega in strokovnega delovanja v okviru različnih področij prava. Dr. Samo Bardutzky je izredni profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Med letoma 2013 in 2017 je delal kot podoktorski znanstveni sodelavec na Pravni fakulteti Univerze v Kentu. Bil je gostujoči raziskovalec na Inštitutu za evropsko ustavno pravo Humboldtove univerze v Berlinu in bil je tudi predavatelj na School of Law na londonski univerzi, med letoma 2009 in 2012 pa je bil tudi višji pravni svetovalec na Ministrstvu za pravosodje. Dr. Zvonko Fišer je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, prav tam je opravil tudi magisterij in doktorat. Večino svoje kariere je bil državni tožilec, na koncu v obdobju 2011 do 2017 pa generalni državni tožilec Republike Slovenije. Vmes je bil v letih od 1998 do 2008 sodnik Ustavnega V letih od 1998 do 2019 je bil tudi akademski učitelj na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, predaval je predvsem kazensko procesno pravo. Predaval pa je tudi na univerzah v tujini, na primer v Trstu, Firencah in Padovi. Mag. Mitja Jelenič Novak je svojo poklicno pot začel kot mladi raziskovalec asistent na Katedri za kazensko pravo, po vrnitvi iz enoletnega podiplomskega izpopolnjevanja v ZDA pa je v letu 1994 zaključil magistrski študij iz kazenskega prava, opravil pravniški državni izpit in se zaposlil kot odvetniški kandidat. Leta 2003 mu je Odvetniška zbornica Slovenije priznala status odvetnika specialista za kazensko pravo, od decembra 2015 dalje pa deluje kot samostojni odvetnik. Gospa Vlasta Nussdorfer je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Bila je okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, bila je tudi višja državna tožilka na Vrhovnem državnem tožilstvu in v letu 2012 na istem tožilstvu postala tudi vrhovna državna tožilka, zadolžena tudi za nadzor in izobraževanje državnih tožilcev. Leta 2013 je bila izvoljena za varuhinjo človekovih pravic, leta 2019 pa jo je bivši predsednik republike Borut Pahor imenoval za svetovalko predsednika republike v statusu nepoklicnega funkcionarja. Gospod Ivan Žaberl je upokojeni višji državni tožilec, dolgoletni vodja, v obdobju od 2001 do 2019, Okrožnega državnega tožilstva v Celju. V času vodstvene funkcije je tudi kot višji državni tožilec reševal državnotožilske spise, poleg tega pa je bil tudi član pritožbenega kolegija pri Vrhovnem državnem tožilstvu, med drugim pa je izvajal tudi preglede dela državnih tožilcev za potrebe izdelave ocen njihovih državno tožilskih služb. Še vedno je gostujoči predavatelj na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Spoštovani poslanke in poslanci, vsi kandidati, uvrščeni na kandidatno listo, so pravni strokovnjaki, izpolnjujejo pogoje za članstvo v državnem tožilstvu in so primerni kandidati za opravljanje funkcije člana Državnotožilskega sveta. Predsednica republike verjame, da boste poslanke in poslanci izmed predlaganih petih kandidatov in kandidatk izbrali najprimernejše štiri člane Državnotožilskega sveta. Hvala lepa. Hvala lepa. Kandidatno listo je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija in za predstavitev poročila komisije dajem besedo predsednici, kolegici Janji Sluga. Izvolite. Mandatno-volilna komisija je na svoji 17. seji 16. novembra 2023 obravnavala Kandidatno listo za izvolitev članov Državnotožilskega sveta, ki jo je Državnemu zboru posredovala predsednica Republike Slovenije. Zakon o državnem tožilstvu določa, da ima Državnotožilski svet devet članov. Ti so imenovani oziroma izvoljeni za šest let in po poteku mandata ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Štiri člane izvoli Državni zbor na predlog predsednice republike izmed pravnih strokovnjakov. 18. decembra 2023 poteče mandat članom Državnotožilskega sveta, zato je predsednica Državnega zbora razpisala volitve članov Državnotožilskega sveta za 23. november 2023. Na podlagi Zakona o sodnem svetu, ki se v tem postopku smiselno uporablja, predsednica republike za štiri člane Državnotožilskega sveta, ki jih izvoli Državni zbor izmed pravnih strokovnjakov, predloži kandidatno listo najpozneje 20 dni pred dnevom glasovanja, na njej pa mora biti predlagano število kandidatov večje od števila članov, ki se volijo, vendar največ dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se volijo. Predsednica Republike Slovenije je na kandidatno listo uvrstila pet kandidatov, in sicer so to dr. Samo Bardutzky, dr. Zvonko Fišer, mag. Mitja Jelenič Novak, Vlasta Nussdorfer in Ivan Žaberl. Kandidatna lista je obrazložena z opisom poklicnega in strokovnega delovanja posameznih kandidatov, priložena pa so tudi soglasja kandidatov h kandidaturi. Kandidatno listo je na seji Mandatno-volilne komisije predstavil mag. Uroš Krek, generalni sekretar Urada predsednice Republike Slovenije. Povedal je, da je predsednica republike na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov prejela deset kandidatur. Pri izboru, ki je uvrščen na kandidatno listo, pa je predsednica republike upoštevala strokovne kriterije in reference kandidatov ter njihovo poznavanje dela državnega tožilstva. Vsi predlagani kandidati pa so pravni strokovnjaki in izpolnjujejo pogoje za izvolitev. V razpravi je predstavnik Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati povedal, da kandidat dr. Zvonko Fišer ne uživa podpore njihove poslanske skupine. Ob tem je poudaril, da naj bodo na to mesto izvoljeni vrhunski pravni strokovnjaki s popolno integriteto, pri omenjenem kandidatu pa je prisotna vprašljivost oziroma spornost njegovih dejanj, ki jih je izvrševal v okviru totalitarnega režima. Prav tako so negativno stališče do omenjenega kandidata zavzeli predstavniki Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke z utemeljitvijo, da je bil v sodbi Upravnega sodišča iz leta 2012 spoznan za koruptivno osebo v zvezi s takratnim imenovanjem generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva, saj je sodišče ugotovilo kršitev zakona ter samovoljnost pri izvrševanju oblasti. Oboje je bilo potem v razpravi ovrženo. Mandatno-volilna komisija je po opravljeni razpravi sprejela naslednji sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da izmed kandidatov na kandidatni listi izvoli štiri člane Državnotožilskega sveta. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališča Poslanske skupine SDS in besedo dajem kolegici Alenki Jeraj. Izvolite. Lep pozdrav! Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v izvolitev za Državnotožilski svet predlagala pet kandidatov, in sicer Sama Bardutzkega, Zvonka Fišerja, Mitjo Jeleniča Novaka, Vlasto Nussdorfer in Ivana Žaberla. Volili bomo štiri. V Poslanski skupini SDS odločno nasprotujemo kandidatu Zvonku Fišerju iz več razlogov. Prvič, je kršitelj človekovih pravic. Sredi novembra 1977 je Zvonko Fišer kot občinski javni tožilec na Občinsko sodišče v Idriji vložil obtožni predlog zoper duhovnika Janeza Lapanja in Stanislava Medveščka ter gospodinjo Malijo Jereb. Za duhovnika zato, ker sta jeseni 1975 na mestu komunističnega pokola iz februarja leta 1944 v Cerknem postavila križ in ga je tedanji dekan Medvešček blagoslovil. Sodba je bila po osamosvojitvi razveljavljena. In neverjetno je, da je Zvonko Fišer, ki je v prejšnjem sistemu kršil človekove pravice, leta 2011 postal generalni državni tožilec v Demokratični Sloveniji. Drugič, je koruptiven in ne pozna Zakona o državnem tožilstvu, čeprav naj bi celo sam sodeloval pri pripravi tega zakona. Kazensko je bil namreč preganjan zaradi očitane zlorabe uradnega položaja, za kar je zagrožena zaporna kazen do enega leta. Gre za postopek imenovanja Boštjana Škrleca za generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva tik pred imenovanjem nove vlade leta 2012, kar je izpeljal s kombiniranjem dveh različnih postopkov. Ta postopka morata sicer potekati ločeno in je to nezakonito in ni v skladu s tožilskim zakonom. To so ugotovili tako Upravno sodišče kot Državnotožilski svet in nadzorna komisija Ministrstva za pravosodje. Drago Šketa je Fišerja potem, ko se je ta skupaj z nekdanjim pravosodnim ministrom Alešem Zalarjem znašel v kazenskem postopku zaradi zlorabe uradnega položaja, suspendiral. Tudi protikorupcijska komisija je imenovanje označila za koruptivno. Torej, kar štirje državni organi so ugotovili, da je Zvonko Fišer ravnal koruptivno, predsednica države pa ga predlaga v Državnotožilski svet. Ne moremo niti mimo njegove vloge pri zrežirani aferi Patria, ki jo je na koncu razveljavilo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Predsednica na predlog Odvetniške zbornice predlaga za člana odvetnika Mitjo Jelenič Novaka, s čimer pa se ne strinjajo v Društvu državnih tožilcev Slovenije. Menijo namreč, da je kot zagovornik številnih obtožencev tudi v najodmevnejših kazenskih primerih, na primer TEŠ 6, v aferi Klub Marina, NFD Holding, v konfliktu interesov s tožilci, ki zastopajo obtožbo. Predsednik Društva tožilcev pravi, citiram: »Kot tak bi torej dopoldne zagovarjal obtožence, popoldne pa na seji Državnotožilskega sveta odločal o kadrovskih zadevah, torej o napredovanju ali imenovanju državnih tožilcev.« Predsednica predlaga v Državnotožilski svet tudi nekdanjo varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer, ki je dejala, da socialne delavke CSD Velenje niso kršile pravic dveh koroških dečkov, ki ju je CSD ugrabil v vrtcu, odpeljal od starih staršev in dal v rejniško družino. Leta 2016 pa je Vrhovno sodišče pravnomočno ugotovilo, da so delavci CSD kršili zakonodajo in osnovne človekove pravice do družinskega življenja, torej so kršili pravice starima staršema in vnukoma. Kot varuhinja je v vmesnem poročilu opozorila na domnevno premalo skrbno obravnavo osebnih okoliščin vsakega tujca in na to, da tujcem ni bil pojasnjen razlog za vrnitev tujim varnostnim organom. Tedanja ministrica ji je odgovorila, da se, citiram, »Slovenija sooča z zelo očitnimi zlorabami azilnih postopkov. Nevladne organizacije z načrtnim prevažanjem ljudi nikakor ne morejo diktirati politike priseljevanja v Evropsko unijo.« poslanski skupini predlaganih kandidatov za Državnotožilski svet ne bomo podprli. **PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališča poslanske skupine in sledi razprava poslank in poslancev. K razpravi so prijavljeni trije. Najprej dajem besedo kolegici Anji Bah Žibert. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Zdaj, nekaj smo že lahko od kolegice Alenke slišali o tem jagodnem izboru izboru predsednice države, s katerim pa se žal samo utrjuje in okrepi obstoječe stanje na tožilstvu. Človek, ki v takšni in drugačni obliki že desetletja obvladuje to področje, ga bo obvladoval tudi v prihodnje. Slišali smo seveda tudi o tem, da naj bi vsi kandidati nekako zagotavljali oziroma sledili pogojem, ki so v skladu z zakonom. Že, že, kaj pa odnos do sočloveka? Kaj pa integriteta? Kaj pa odnos do zločinov, ki so se dogajali na slovenskih tleh? Vse to je del kandidata. V Sloveniji imamo problem. Imamo ga in imeli ga bomo še v prihodnje. In kaj to pomeni? Jankovićem in vsem tistim, ki so prvorazredni, se bo še naprej odpisovalo milijonske dolgove, kar kmalu bomo k 29 milijonom pripisali še kakšnega. Zavračalo se bo ovadbe tistih, ki so bili tepeni na lastnem zemljišču zato, ker so ga branili, ker ne želijo, da se na čisti pitni vodi gradi kanalizacija. Dovolilo se bo skupinske in posamične grožnje določenim političnim strankam, ki se jih boji globoka država. Ampak to se že vrača kot bumerang. Vse več nasilja je v naši državi. Seveda pa se bomo še naprej ukvarjali z raznimi ptičjimi hišicami in pa 37 let starimi traktorji, to je problem v naši državi, to zavira razvoj naše države in to je tisti problem, zaradi katerega imamo stanje, kot ga imamo. Seveda pa na koncu koncev roka roko umije. V letošnjem letu je tožilstvo zavrnilo tudi ovadbo, ki je bila podana predsednici republike, države, in to za zadeve, ki so se ji očitale v ravnanju na Rdečem križu. Rdeči križ ni samo neko ni samo neko društvo, neka institucija, gre za humanitarno področje. In tukaj bi bilo potrebno biti brez dvoma, brez sence dvoma. Ampak tožilstvo je to zavrglo in seveda danes predsednica države imenuje v Državnotožilski svet ljudi, ki bodo seveda takšna ravnanja delali tudi v prihodnje. Seveda pa, če pogledamo celoten ta jagodni izbor, boste lahko videli, da bomo v prihodnje bolj skrbeli za tujce kot za lastne državljane. Seveda v državi še vedno, kljub temu, v katerem času živimo, še ne bomo jasno povedali, da je zločin proti človeštvu, ki se je dogajal na teh tleh, da ljudje, ki so bili kruto ubiti v Hudi Jami, da takšne zadeve nikoli ne bi smele zastarati, ampak tudi eden od kandidatov izmed te skupinice se je odločil, da takšne zadeve ne bo preganjal. Toliko o tem, o kakovosti Državnotožilskega sveta in o tem, kaj nas lahko čaka v prihodnje. Mene sicer samo imenovanje ne preseneča, tako da tukaj v tem smislu nimam v težav, je pa nekaj, glejte, velikokrat se čudimo, zakaj ljudje ne verjamejo v državo, zato ker so izkušnje ljudi prevečkrat boleče, krivične, nepoštene in neprijetne. Nekaj je potrebno vedeti, da se ljudje neprijetnim izkušnjam izogibajo in zato nočejo imeti opravkov. In ne se čuditi, zakaj ljudje vedno bolj dvomijo v to državo.

letos. Te štiri člane bomo mi danes tukaj izvolili na predlog predsednice republike, zato je tudi na nas, po moji oceni, pomembna odgovornost. Zakaj? Državnotožilski svet je samostojen državni organ, ki ima kup pomembnih pristojnosti. Poleg temeljne, da opravlja naloge državnotožilske samouprave in da sodeluje pri zagotavljanju enotnosti pregona, je tudi najpomembnejše kolektivno kadrovsko sito. Med drugim podaja mnenje o predlogih za imenovanje državnih tožilcev, izdeluje ocene državnotožilske službe in odloča o napredovanju državnih tožilcev, odloča o premestitvah in dodelitvah državnih tožilcev, daje mnenje k številu mest državnih tožilcev na posameznih državnih tožilcih, poda predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca. Kandidati so javnosti bolj ali manj znani, slišali smo imena izr. prof. ustavnega prava na ljubljanski pravni fakulteti Samo Bardutzky, odvetnik Mitja Jelenič Novak, nekdanja tožilka in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, vodja okrožnega državnega tožilstva v Celju Ivan Žaberl ter nekdanji generalni državni tožilec Zvonko Fišer. Iz te liste kandidatov, kot je bilo rečeno, najbolj nekako zaštrli gospod Zvonko Fišer – ocenjujemo, da po negativni konotaciji. Jaz sem sam napisal v prejšnjem poklicnem življenju dve knjigi o aferi Patria in sem ugotavljal, da se je med nečastnimi tožilci poleg mariborskega tožilca Ferlinca znašel tudi tožilec Fišer. Zakaj? On je bil tisti, ki je predodelil spis gospodu Fišerju, in tožilec Ferlinc je takrat bil na posebni misiji. Vsi smo gledali, kako je hotel dokazati sprejem neke obljube na neznanem kraju ob neznanem času na neugotovljen način. Se pravi, tega kaznivega dejanja de facto ni mogoče dokazati, Fišer pa ga je ves čas v javnih nastopih podpiral in pokrival. Kot je kolegica rekla, tako Upravno sodišče kot Komisija za preprečevanje korupcije sta leta 2012 tega nekdanjega prvega tožilca označila za osebo, ki ravna koruptivno. Šlo je seveda za zaposlitve generalnega direktorja Vrhovnega tožilstva. Zdaj pa pazite, tudi Državnotožilski svet je potem kasneje, tri leta, dejansko odločil, da takratni generalni državni tožilec ni ravnal skladno s tožilskim zakonom, se pravi Državnotožilski svet je organ na katerega sedaj vehementno kandidira gospod Fišer. In še tale paradoks velja obelodaniti. Društvo državnih tožilcev Slovenije, kot smo videli, nasprotuje kandidaturi tega odvetnika, omenjenega gospoda Jelenič Novaka, češ da bi lahko šlo za konflikt interesov, ampak v svoji sredini pa dejansko ne vidijo teh teh stranpoti, pa da rečemo diplomatsko-strokovnih, ki si jih je svoj čas privoščil državni tožilec Fišer. Ker bomo danes glasovali analogno, to pomeni, da bomo verjetno ročno obkroževali,

da potem, ko bomo mi opravili to tajno glasovanje, pojasnimo, kaj se je dogajalo včeraj. Niso primerne take besede. Kolega mag. Branko Grims ima besedo. Izvolite. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! 30 let mineva, odkar je pokojni dr. Jože Pučnik, dejanski oče samostojne Slovenije, predlagal člen v člen v zakon, po katerem tisti, ki so sodelovali pri kršitvi človekovih pravic, ne bi smeli zasedati ključnih pozicij v pravosodju. In mišljeno je bilo seveda, da se tak člen uporablja tudi za tožilstvo. Člen je bil s strašansko burno razpravo, čeprav bi moral biti vendar v Evropi samoumeven, sprejet, pa ostal žal bolj ali manj mrtva črka na papirju. Kajti, če bi bil dosledno uveljavljen, se tak predlog, kot je danes pred nami, sploh ne bi mogel pojaviti. Pieteta je Pieteta je tisto, kar loči človeka od živali, to pravi stara modrost. In danes je pred nami predlog, da naj bi na eno od ključnih pozicij v državi, ki pomembno vpliva na nadaljnji razvoj celotnega tožilstva, postavili človeka, ki je sodno preganjal ljudi samo zato, ker so pokazali pietetni odnos, duhovnika, ki sta se poklonila zverinsko pobitim žrtvam povojnega nasilja. To je nesprejemljivo, to je nečloveško in je tudi v nasprotju z evropskimi normami. Kajti Evropski parlament je svoje vrednote, evropske vrednote jasno na tem področju zapisal v Resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu. In iz njega sledi, da je treba vsem žrtvam izraziti spoštovanje, tistim pa, ki so bili preganjalci, tistim, ki so bili zločinci, pa seveda treba zelo jasno pokazati in povedati, kar jim gre. V Sloveniji se to žal do zdaj ni zgodilo. Ampak tak predlog, kot je pred nami, je v očitnem nasprotju z evropskimi vrednotami in z evropsko normo pa tudi s temeljnimi človeškimi vrednotami in s preprostim človeškim sočutjem, s pieteto. Zato je popolnoma nesprejemljiv in glasoval bom proti.

Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja, generalni sekretar Urada predsednice republike mag. Uroš Krek. Izvolite. hvala, gospa predsednica. Mogoče samo v pojasnilo glede tega, kar je bilo tukaj izpostavljeno. Društvo državnih tožilcev oziroma društvo tožilcev je ocenilo za dr. Zvonka Fišerja, da je primeren Prav tako je ravno Državni zbor, sicer nekaj let nazaj, ugotovil, da je primeren za ustavnega sodnika te države in da je primeren za generalnega državnega tožilca. In nenazadnje tudi Vrhovno sodišče je razveljavilo ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije glede dr. Zvonka Fišerja, tudi okrožno sodišče je dalo neko negativno sodbo glede ovadbe ovadbe o zlorabi položaja, tako da iz vsega tega izhaja, da je dr. Zvonko Fišer skozi svojo kariero dokazal, da je pravni strokovnjak in da lahko opravlja funkcijo v Državnotožilskem svetu. Mogoče še pojasnilo glede gospoda Mitje Jeleniča Novaka. Njega je predlagalo Društvo odvetnikov. Ocenili smo, da bi lahko s svojim delovanjem in s svojo integriteto prispeval k delovanju Državnotožilskega sveta. Nikakor ne bi odločal o kazenskih postopkih, kot je bilo tukaj navedeno, ker Državnotožilski svet o teh postopkih ne ne odloča. V pogovoru z njim pa je jasno izpostavil, da njega zanima politika pregona, ne pa karierno področje In potegnili smo tudi analogijo s Sodnim svetom, ki je ustavna kategorija, kajti Sodni svet pa omogoča oziroma je jasno zapisano v ustavi, da lahko tudi odvetniki delujejo v Sodnem svetu, medtem ko za Državnotožilski svet, razen da so to pravni strokovnjaki, ni nobenega drugega kriterija. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Prehajamo na izvedbo glasovanja za izvolitev štirih članov Državnotožilskega sveta. Volitve članov Državnotožilskega sveta se na podlagi četrtega odstavka 100. člena in 101. člena Zakona o državnem tožilstvu opravijo s smiselno uporabo določb Zakona o sodnem svetu. odstavek 16. člena Zakona o Sodnem svetu določa, da mora biti na kandidatni listi predlagano število kandidatov večje od števila članov, ki se volijo, vendar največ dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se volijo. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Zakona o sodnem svetu in o izvolitvi članov Državnotožilskega sveta Državni zbor odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Predstavniki poslanskih skupin so mi že posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje, in to so Franc Breznik iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, Aleksander Reberšek iz Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati, Damijan Zrim iz Poslanske skupine Socialnih demokratov in dr. Tatjana Greif iz Poslanske skupine Levica. Članica te komisije sem tudi jaz kot predsedujoča in pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu nasprotuje, za sestavo komisije? Če ne, prehajamo na odločanje o sestavi komisije. Danes bomo glasovali z dvigom rok, in sicer na podlagi 88. člena Poslovnika. Najprej bomo ugotovili navzočnost. Prosim vas, da dvignete roke, ko boste seveda pozvani, in počakate toliko časa, da službe preštejejo. Predstavniki služb bodo hodili med vrstami. Prosim vas, da smo čim bolj mirni, da ne dajemo rok dol, da bo res ugotovljena volja. Najprej ugotavljamo navzočnost

tudi neprimernih besed izrečenih in prosim, da smo tokrat vljudni in spoštljivi. Navzočih je torej 77 poslank in poslancev. Zdaj vas sprašujem, kdo je za? Tisti ki ste za, smo za, dvignemo roke.

glasujete samo, če ste že prej prijavili navzočnost. Pa dajmo prosim sodelovati tukaj. Nobenemu ni lahko, ker je očitno nekdo, ki prej ni bil navzoč, zdaj glasoval. Ponovno ugotavljamo navzočnost. Prosim, roke gor in jih imamo gor.

Navzočih je 78 poslank in poslancev. Za je glasovalo 78 poslank in poslancev. Je kdo proti? Upam, da ne, je glasovalo 78.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je komisija v predlagani sestavi izvoljena. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslankam in poslancem glasovnica vročena tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži številka pred imenom kandidata, za katerega se glasuje. Glasuje se za štiri kandidate. Glasovnica, na kateri bodo obkrožene več kot štiri številke pred imeni predlaganih kandidatov, bo neveljavna. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika bo neveljavna tudi neizpolnjena glasovnica ter glasovnica, iz katere volja poslanca poslanca ne bo jasno razvidna. Veljavna pa bo glasovnica, na kateri bodo obkrožene manj kot štiri številke pred imeni predlaganih kandidatov. V skladu z drugim odstavkom 196. člena v povezavi povezavi s tretjim odstavkom 194. člena Poslovnika bodo izvoljeni tisti štirje kandidati, za katere bo glasovala večina poslancev, ki bodo oddali veljavne glasovnice, in bodo dobili največje število glasov. Če pri prvem glasovanju štirje kandidati ne bodo dobili potrebne večine, se opravi drugo glasovanje, pri katerem se glasuje o tolikem številu kandidatov, kolikor je še potrebno izvoliti nosilcev funkcij. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih kandidatih, ki so pri prvem glasovanju dobili največ glasov. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci bomo izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju. Zato pozivam vse predstavnike vlade in strokovne sodelavce poslanskih skupin, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer boste prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 12.50. in bo trajalo do 13.05, to se pravi pet minut čez eno uro popoldne. Prekinjam to točko dnevnega reda in sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 13.40. Hvala lepa.